Uvaženi kolega nemam problem sa ovim što ste rekli zato što sam upravo u svom izlaganju rekao da verujem, a prvo video sam da se nigde ne pominje preambula i promena preambule po pitanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, čak, hajde da kažem da hoću da verujem da nema veze ni sa Rio Tintom i ne samo sa Rio Tintom nego sa mnogim drugim stranim korporacijama koje vršljaju po Srbiji, a opet podsećam i na dane za pitanja Vladi, nisam dobio konkertan odgovor da mi imamo preko 300 rudarskih korporacija koje rade u Srbiji, a imamo samo pet rudarskih inspektora inspektora koji kontrolišu u ime države šta oni rade.Dakle, nije to bitno, bitno je ko je Venecijanske komisija. Bitno je da mi dozvoljavamo da nam neko naređujemo da moramo da slušamo Venecijansku komisiju koju Italija već nekoliko godina, nekoliko puta ignoriše i ne sluša njihove predloge. Bitno je da Venecijanska komisija ima posebne aršine za nas koji činimo bivše zemlje tzv. komunističkog bloka, a da to ne zahteva ni od Francuske, ni od Nemačke, ni od drugih zapadno-evropskih zemalja, ono što zahteva od nas. Bitno je da nas guraju u eksperiment koji će uništiti naše pravosuđe.Znači, to su stvari zbog kojih ja smatram da SNS ne radi dobro zato što podržava ove promene, ali opet sa druge strane da budem iskren sviđa mi se energija sa kojom to podržavate, jer je očigledno odsutna energija i nadam se da ćete tako voditi kampanju da jednostavno pomognete da se Ustav sačuva.U redu je da pod pritiscima vi deklarativno podržavate promene Ustava ali, kao što vi znate i kao što većina ljudi u Srbiji zna, ovo je katastrofalna promena i mi tome moramo da se suprotstavimo.Isto kao i u ekonomiji i ekologiji i kao i u energetici što su nam rekli da obnovljivi izvori će sve da reše, pa smo zaboravili na ugalj i evo nam energetske krize.Hvala. **Elvira Kovač** Nastavljamo po listi prijavljenih govornika.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Zahvaljujem, predsedavajuća.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi predstavniče Visokog saveta sudstva, gospodine Pantiću, danas je još jedan dan kada građani Srbije posredstvom parlamenta, zasigurno biraju kvalitetne sudije na sudijske funkcije i parlament Republike Srbije im na pravi, odgovarajući i jedni mogući način, koji bi eventualno mogli da zamene nekakvi neposredni izbori sudija, ako ih neko osmisli na odgovarajući način mogli da zamene, na pravi način predaje u ruke da dele pravdu. Da donose pravedne, pravične odluke, da rade u interesu građana Republike Srbije, države Republike Srbije, da budu hrabri, da budu nezavisni i samostalni potpuno u donošenju svojih odluka, ali to zavisi isključivo od njihovog znanja, od njihovih moralnih karakteristika i ja se nadam da su ovi predlozi koji su stigli do nas dobro procenjeni, obzirom da, koliko mi je poznato, nisu stigle nikakve ozbiljnije primedbe na predloženu listu kandidata.Očekujem kandidata.Očekujem da će osim ovog još nekog izbora sudija biti. Prevario sam se prošli put na prošloj sednici kada smo birali sudije pa sam mislio da se to više neće desiti. Očigledno da

dostavljao ovom Domu, za razliku od toga da mi danas ovde nemamo predstavnika Državnog veća tužilaca. Ali, o razlozima mojim koje procenjujem da su vezani za to ja ću malo kasnije.Pre svega, da ne bi istorija zaboravila u one kojima građani Srbije, možda, ukoliko referendum raspisan za 16. januar bude dao odgovor onakav kakav se meni ne sviđa, a to je da se usvoje predloženi ustavni amandmani, možda po poslednji put su sudije koje će s punim pravom iznad odluka koje i u buduće budu donosili imati pravo da napišu u ime naroda.To su, da ostane zapamćeno, u Upravnom sudu – buduća sudija Mirjana Popović, Tatjana Popara, Katarina Pecić Ilić, u Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci – sudije Jelena Savić, Milica Dubljević, Milena Baletić, u Osnovnom sudu u Velikoj Plani – to će biti sudije, naravno, kada prođe glasanje, Dušan Milošević, Bojana Lalić, Svetlana Jović, Tamara Radovanović, Jelena Vučković, u Prijepolju – Maida Iglica, Tijana Kontar Špica, Marija Vižlina, Ana Pejović, u Ivanjici – Aleksandra Filipović, u Petrovcu na Mlavi – Dragan Jokanović, Jelena Kukolj,

se budem vratio u advokaturu, ukoliko ustavne promene budu stupile na snagu posle referenduma i ako se zadesi posle toga da bilo kom predmetu učestvujem ko bude sudio od onih koji će biti izabrani na novopredloženi način, prva i osnovna zamerka s kojom ću ići do Strazbura jeste – odakle mu pravo da napiše u ime naroda.To su zamerke o kojima smo mi govorili ovde vrlo jasno i glasno dok je bila rasprava oko ustavnih amandmana i ne bih se previše vraćao na to. Samo želim da podvučem, da građanima Srbije bude jasno da se stvarno ne unosi pometnja, a to je, iako sam protivnik i glasaću protiv na tom referendumu, nema ovde nikakve ni direktne, ni indirektne veze ni sa Rio Tintom, ni sa preambulom, ni sa bilo čime drugim, osim sa delom koji se odnosi na pravosuđe, odnosno na sudove, način izbora sudija i na tužilaštvo.Ono što sam govorio u raspravi vezano za javno tužilaštvo očigledno se danas i pokazuje kao takvo. Bojim se da odredbe Ustava koje će sadašnje zamenike javnih tužilaca izjednačiti sa javnim tužiocima nisu odgovarajuće i da će se jednog dana otkriti da ili će morati da se raspiše konkurs za izbor 800 javnih tužilaca da bi dobili taj status, sa sudijama taj problem ne postoji, parlament Srbije je sudijama dao ovlašćenje da vode postupke suda i donose presude u ime naroda.Zamenicima javnih tužilaca je dao ograničena ovlašćenja u ime građana Republike Srbije, a ta ovlašćenja ne podrazumevaju pravo koje imaju javni tužioci. Javni tužilac je u postupku taj, koji potpisuje sve akte, od zahteva i naloga za sprovođenje istrage, do podizanja optužnica, optužnih akata, povlačenja u postupku i mnogih drugih za koje zamenici tužilaca nemaju pravo da vrše. Ali, u tome neko drugi mora da misli i to mislim da će stvoriti odgovarajući problem u nekoj budućoj praksi, jer se jednostavno po ovlašćenjima, po nazivu može promeniti ime, Borislav je promenio ime u Borko, pa radi se o jednoj istoj osobi, niti je mlađi, niti lepši, niti pametniji, ali ovde se radi o ovlašćenjima, jako razgraničenoj razgraničenoj funkciji, šta mogu javni tužioci da rade u svom poslu, a šta mogu da rade zamenici javnih tužilaca, i uopšte nije benigna stavka i razlika.Međutim, ono što je i slika i današnje sednice, mi na današnjoj sednici imamo jednu odluku o prestanku funkcija javnog tužioca. Ja sam opet kao i na prethodnoj sednici kada smo imali konstataciju prestanka funkcije javnog tužioca, ako se ne varam, u Kuršumliji je tada bilo, pogrešno čitajući, video da se radi o tužioci Lidiji Komlen Nikolić. Ja sam stvarno očekivao da će oni koji se pozivaju na to da u Skupštini Srbije, mi imamo ograničeno pravo da diskutujemo o njihovom radu, da komentarišemo postupanje i sve ostalo, i zaista sam očekivao da će prema važećem kodeksu, biti bar pokrenut neki postupak protiv uvažene gospođe Lidije Komlen Nikolić, zbog svega onoga što je u septembru mesecu kada je bilo javno slušanje, u Skupštini Republike Srbije izgovorila. Ova gospođa je dala sebi za pravo da direktno preti poslanicima Republike Srbije, ukoliko ne budu izglasali i prihvatali promene koje je Radna grupa predložila, Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Bojim se, da se ustavnim amandmanima, a da je toga i očigledno DVT svesno i zato su ovako danas došli i verujem čak i bez izvinjenja i objašnjenja što se njihov predstavnik ne nalazi ovde u sali, a dužan je da bude ispred poslanika, praktično, umesto onoga što se zove samostalnost i ono što znamo da tužilaštvo i na šta ima pravo u svom radu, kao kukavičje jaje kroz ovo prevođenje i preimenovanje, dolazi u fazu nezavisnosti.Čuveni Goran Ilić je to na „N1“ dobro objasnio, da će u suštini tužilaštvo postati nezavisno. Da li ovakvo ponašanje i ovakvi postupci Državnog veća tužilaca, koje danas nema svog predstavnika, koje ne pokreće postupak protiv nekog ko je sebi dozvolio da na takav način apsolutno zna odgovornost za svaku izgovorenu reč, da gospođa koja je na takav način pokušala, siguran sam bezuspešno, jer ovde svi imamo svoje mišljenje, ali pokušala da vrši pritisak na poslanike, ni na jedan način nije sankcionisana?Da nije našla ni za shodno ni posle prošlog puta kada je komentarisano na ovu temu ovde u ovom domu, da uputi izvinjenje poslanicima Narodne skupštine ili objašnjenje. To je nešto što je nedopustivo. Uvažene kolege, ja se bojim da to nas u budućnosti, ukoliko 16. januara bude bilo ono što ja ne želim da se desi, očekuje.Izvinjavam se ovde, zato što se danas, zaista, radi o prestanku funkcije Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, gospođi Slavici Jovanović, koja navršava svoj radni vek 27. aprila 2022. godine.Čestitam jer prema svemu što sam čuo o njenom radu i saznao, to je bila jedna izuzetno ozbiljna, posvećena osoba svom poslu i treba joj poželeti da uživa u penziji, jer je neko ko je ostavio u tom kraju izuzetan trag kao čestitog, poštenog i dostojnog javnog tužioca.Podržaću i sve ove odluke i ove predloge, jer ovo jeste jedini pravi način da sudije sude u ime naroda. Sve ostalo nije tako.Hvala.

Zahvaljujem, poštovana potpredsednice.Poštovani gospodine Pantiću, kolege narodni poslanici, došao je trenutak da je možda ovo poslednja sednica na kojoj mi narodni poslanici biramo sudije na predlog Visokog saveta sudstva, jer usvajanjem ustavnih amandmana i sprovođenjem referenduma, koji će se isključivo odnositi na oblast pravosuđa ubuduće javne tužioce i sudije biraće telo koje će se sastojati iz članova Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužioca i istaknutih koje će predlagati Narodna skupština.Mnogo puta sam ispred poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, kada smo razmatrali u Skupštini o izboru sudija i drugih nosioca pravosudnih funkcija, isticala da je nezavisnost sudstva i tužilaštva jedan od najvažnijih stubova vladavine prave i da to daje sigurnost i garant svim građanima Srbije da Srbija jeste zemlja u kojoj se poštuje sloboda i prava svih građana. Sudska vlast je nezavisna i tu ne sme doći do nikakve zloupotrebe, jer je jedini interes ove države jednakost i ravnopravnost za sve građane.Što se tiče predloženih kandidata, primetila sam sjajne biografije i profesionalnost. Ja bih, onako možda subjektivno, pohvalila biografiju gospođe Veljović koja je pored uspešne karijere u pravosuđu se ostvarila i kao majka četvoro dece. Kao majka i kao žena znam koliko je teško napraviti balans između karijere i porodice da tu niko ne trpi. Eto, kao žena, subjektivno bih, posebno pohvalila njenu biografiju.Srbija je u proteklih deset godina prošla kroz sveobuhvatne reforme u pogledu pravosuđa, a sve u cilju da nova organizacija sudova iznese sav teret reformi, a kao krajnji cilj vidljiv je razvoj pravosuđa u našoj zemlji.Želim da pohvalim rad Visokog saveta sudstva, koji je od krucijalnog i suštinskog značaja da Srbija bude efektivna efektivna i funkcionalna pravna država. Kao što znamo, dok se još uvek ne promeni Ustav, Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije, vrši selekciju kandidata i kroz jedan pragmatičan koncept predlaže Skupštini izbor prilikom izbora sudija koji se prvi put biraju na funkciju, to je jedan odgovoran posao.Osnovni argumenti za promenu Ustava u delu pravosuđa jeste i činjenica da važeći Ustav ostavlja veliki prostor za uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija.Ovaj uticaj ne sme dovede do neželjene politizacije pravosuđa. Jedini cilj ustavnih promena jeste da do toga ne dođe, da se postigne maksimalna nezavisnost pravosuđa, tj. nezavisnost sudova i samostalnost tužilaštva. To treba da bude težnja svih nas, jer samo tako garantujemo vladavinu prava kao osnovnog stuba jednog modernog društva.Znamo da skoro sve države članice Evropske unije su morale da menjaju svoje ustave kako bi uspešno privele kraju proces pristupanja Evropskoj uniji, pa tako i Srbija u statusu kandidata za članstvo je u procesu menjanja Ustava koji se odnosi isključivo, moram ponovo to da naglasim, na oblast pravosuđa. Time smo još jednom potvrdili opredeljenost u sprovođenju reformskih procesa i ispunjavanja aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.Ako smo se opredelili da budemo deo EU i prihvatili obaveze, bez obzira koliko svaki put nam ta EU dodavala nove uslove za pristupanje, moram da pohvalim i otvaranje Klastera 4, koji obuhvata četiri poglavlja o pregovorima o pristupanju Srbije EU. To je velika motivacija za dalje reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave, privrede i ekonomije, a sa druge strane EU je poslala snažnu poruku da Srbiju vidi kao ravnopravnog partnera.Nadam se da ćemo u 2022. godini otvoriti Klaster 3, iako znamo da je stepen usklađenosti Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU trenutno 65,55%, onda sam sigurna da će i Klaster 3 biti otvoren i nadam se da ćemo se uspešno pripremiti za otvaranje Klastera inače ima jasno definisane ciljeve koji se tiču i borbe protiv organizovanog kriminala i prilog u tome ide saradnja sa EVRODžAST-om. Mi smo u Skupštini prošle godine usvojili ovaj Sporazum i time smo dodatno ojačali kapacitete u ovoj borbi.Otvoreni su i posebni sudovi koji se bave tematikom organizovanog kriminala u Novom Sadu, Beogradu, Kraljevu i Nišu.Ja bih se još u par rečenica osvrnula na promenu Ustava u oblasti pravosuđa gde je predviđeno da se ukine i postojanje probnog trogodišnjeg mandata za sudije i zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, tj. javnotužilaču funkciju. To je ranije bilo i kritikovano od strane Venecijanske komisije 2007. godine. Takođe, probni mandati za sudije kritikovala je i Akademska zajednica Srbije i stručna javnost.Usvajanjem ustavnih amandmana sve sudije i javni tužioci koji su birani tako dobijaju stalnu sudijsku funkciju i to je jedan od postulata Venecijanske komisije, znači stalnost sudija, a drugi je nepremestivost sudije. To u praksi znači da sudije koje se ubuduće budu birale, na primer za Viši sud u Kraljevu neće moći da se premeštaju na neki drugi sud, izuzetno ako se sud za koji su izabrani ukine.Što se tiče Venecijanske komisije, ona je polovinom oktobra dala pozitivno mišljenje na nacrt naših ustavnih amandmana koji smo mi u Skupštini usvojili, iako znamo da je proces ustavnih reformi trajao još 2006. godine kada je Venecijanska komisija uputila niz primedbi na Ustav koji je tada donet, došli smo do toga da sad imamo pozitivno mišljenje Venecijanske komisije.To je samo jedna potvrda da smo radili na jedan odgovoran način. Pisanjem

sva zabuna koja je došla oko usvajanja ustavnih amandmana, oko usvajanja Zakona o referendumu došla samo od strane onih koji možda nisu hteli da razumeju zašto mi menjamo Ustav, isključivo, rekla sam, u oblasti pravosuđa.To je jedan od prvih koraka ka usklađivanju našeg pravnog sistema sa evropskim, ali najvažniji korak u postizanju našeg krajnjeg cilja, a to je vladavina prava.Učešće naše delegacije predvođene predsednikom Skupštine, Ivicom Dačićem u radu plenarne sednice Venecijanske komisije je veoma značajna, jer je ostvaren direkta kontakt i razgovarano je na jedan ravnopravan način.Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržaće predložene kandidate. Uvek je Jedinstvena Srbija u svom radu i delovanju isticala da je nezavisno pravosuđe i naravno sudije i tužioci koji se biraju i koji moraju biti nezavisni i samostalni jedan od uslova kojim se garantuje vladavina prava, a to je jedan od bitnih garanta za normalan normalan život naših građana i to treba svim političkim strankama, bez obzira da li pripadaju vlasti ili opoziciji, da bude ključ programa i političkog delovanja.Treba da budemo fokusirani na život običnog građanina, bilo da on živi u centru Beograda ili u unutrašnjosti Srbije. To je jedan od glavnih postulata programa Jedinstvene Srbije.Zbog svega navedenog i zbog želje da Srbija bude zemlja koja se može pohvaliti, kao i do sada, da se u budućnosti potpuno isključi bilo kakav uticaj na pravosuđe u Srbiji, u danu za glasanje podržaćemo predložene kandidate, kao i sve tačke koje su na dnevnom redu današnje sednice. Zahvaljujem. Zahvaljujem se potpredsednici Narodne skupštine.Reč ima narodna poslanica Dubravka Kralj. Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, ja smatram da je umesno da na samom početku svog izlaganja, a povodom odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Velikoj Plani i funkcije predsednika Upravnog suda, gospođi Slavici Ivanović čestitam na navršenju radnog veka i sticanju uslova za starosnu penziju, makar što se tužilačkog posla tiče, isto kao i gospođi Jeleni Ivanović na izboru sudiju Vrhovnog kasacionog suda, što su razlozi prestanka funkcija koje sam pomenula.Što se tiče izbora članova Visokog saveta sudstva, moja poruka njima je ista ona koju upućujem kada biramo predsednike sudova, a to je da nastoje da stvore čvrstu branu svim nedozvoljenim pritiscima i uticajima na sud, a nikako da budu karika u vršenju tih uticaja i pritisaka, pri čemu, naravno, da je u odnosu na predsednike sudova, odgovornost članova Visokog saveta sudstva još veća, budući da govorimo o organu koji je po definiciji osnovan sa ciljem da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudija i suda. Zato svi njegovi članovi moraju biti snažno okrenuti ka ostvarenju tog cilja, bez dozvole bilo čijeg uticaja na definiciju pravde u presudama suda.Isto suda.Isto tako, budući da Visoki savet sudstva ima ključnu ulogu u predlaganju sudija i generalno u kadriranju u pravosuđu, svi njegovi članovi moraju biti snažno suprotstavljeni nepotizmu, lobiranju, traženju veza za napredovanje u pravosuđu i slično, jer, svi ćemo se složiti, jedina veza za pristup pravosudnim profesijama moraju da budu znanje, trud i pravdoljubivost.Nekako mislim da sudi može samo onaj ko je daleko pošteniji od onih kojima se sudi, oni koji su stručniji od ostalih pravnika, mudriji od advokata, nezavisni od uticaja i neosetljivi na molbe.

zvanje.Odgovornost Visokog saveta sudstva na odgovor na pitanje - ko su sudije, će biti još veće ukoliko budu usvojene pomenute ustavne promene koje doduše prate brojne dezinformacije o tome šta te promene zapravo podrazumevaju. Primećujem da pokušava da se proturi priča o tome da se menja preambula, ali nekako ne mogu da verujem da neko misli da Srbija može da poveruje u to da će Ivica Dačić koji je kao ministar spoljnih poslova izdejstvovao da 19 država povuče priznanje nezavisnosti tzv. Kosova, koji i sada kao predsednik Narodne skupštine obilazi svet u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta, evo i pre neki dan se vratio iz Egipta sa stavom njihovog predsednika o zamrznutom priznanju, i da će sada on raspisati referendum o izmeni preambule! Nikada, niko od socijalista! Ali, da se vratim na na pravosuđe.U kontekstu potrebe efikasnog suđenja, pored sudija, značajnu ulogu imaju i sudijski pomoćnici i saradnici koji su donedavno bili u nezavidnom položaju, budući da su mahom bili angažovani na određeno vreme, uz veoma sužene mogućnosti za napredovanje, i zato bih pohvalila to što je u prethodnom periodu izabran veliki broj sudija, upravo iz redova sudijskih sudijskih saradnika, kao i to što je veliki broj njih dobio posao za stalno, što ovako opšte posmatrano, gledajući sve oblasti, prestaje da bude pravilo.Kategorija stalnog zaposlenja u privatnom sektoru sve primetnije postaje izuzetak, a ta tendencija se može primetiti i u javnom sektoru, jer se koriste ugovori o privremenim i povremenim poslovima, produžavaju se mimo dozvoljenog ugovori na određeno vreme, uz fiktivni prekid od jedan dan, što sve vodi jednoj opštoj egzistencijalnoj nesigurnosti.Recimo, kada posmatram svoje prijatelje, većina njih su zaposleni i zaista rade poslove koje su želeli, ali niko od njih nema posao za stalno. Svi su oročeno zaposleni. Onda pomislim - kako mlad čovek, ukoliko ne nasledi, kako da stekne sopstveni stan, kad sa pozicije privremeno zaposlenog o stambenom kreditu može samo da mašta? Zato i imamo pad nataliteta. Zato imamo erupciju individualizma, dominaciju ličnog i apatične mlade ljude koji u sprintu jure svoje parče u torti kapitalizma.Ja se kao socijalista zalažem za besplatno obrazovanje, za stalno i sigurno zaposlenje, za državnu pomoć u rešavanju stambenog pitanja. Ali, ta trka, koja nam nije prirodna, nesporno je nametnuta realnost savremenog života svuda u svetu, ne samo kod nas. Ako je već tako, neka bude praćena aplauzom za one koji je trče pošteno i kaznom za one koji pravo i pravila ne poštuju.Mojoj generaciji je nužan dokaz da se trud isplati, nužan je dokaz da ne postoje prečice i lakši putevi, da postoji efikasan, nezavistan i samostalan sud i pravične sudije koje su dostojne svog posla i koje će, ukoliko je to potrebno, biti hrabre da osude i one koji s pozicije države javna sredstva koriste za privatne svrhe, recimo, zloupotrebljavajući sistem javnih nabavki, što je i danas tema o kojoj će govoriti moja koleginica Dijana Radović, a ja ću vam se sada zahvaliti, kako bih ostavila dovoljno vremena. Hvala vam.

su poslanici Stranke pravde i pomirenja u nekoliko navrata govorili o važnosti, efikasnog i nezavisnog sudstva i ja se takođe pridružujem takvim stavovima, naglašavajući da ono što smo u prethodnih pet ili šest godina u ovom parlamentu konstantno govorili – sudstvo i tužilaštvo moraju biti u celosti nezavisno i od politike i od političkih uticaja, a isto tako i od uticaja i sprege, nažalost, sa određenim delovima kriminalnih struktura, jer i to mora biti na celokupnom prostoru Republike Srbije. I prošle nedelje i mnogo puta pre toga navodili smo ovde primere te sprege kriminalnih udruga, kriminalnih organizacija sa pojedinim delovima sudstva, tužilaštva i, nažalost, policije.Govorili policije.Govorili smo, i to sada ponavljamo da su ti nisu dostojni niti da budu u sudovima, niti da budu u tužilaštvima, niti da budu u policiji. Najviše štete nanose sistemu Republici Srbiji. Nanose oni štetu i građanima, onima protiv kojih, a za račun korumpiranih i kriminalnih udruženja rade protiv uglednih drugih građana, ali najviše štete nanose kako sektorski svojim profesionalnim odnosom prema udruženjima, esnafu iz koga dolaze, a mnogo više nanose štete i državi i ministarstvima iz kojih dolaze.Zato je obaveza i države, a i svih nas da mnogo povedemo računa o tome kome poveravamo ove pozicije, jer su to pozicije preko kojih se ogleda celokupna slika društva i preko koje mi upravljamo životima svih građana, a najviše običnih građana i mora se na koncu zaustaviti svako onaj koji tu svoju poziciju u tužilaštvu, u sudstvu, u policiji koristi kako bi za svoj lični interes, kako bi za svoje lične stavove ili za stavove i interese onih sa kojima sarađuje mogao da sprovodi bezakonje, a time dovodi jedan celi sistem u anarhističko stanje.Mi kao poslanici ćemo se uvek boriti protiv toga i zahtevati da se Ustav i zakoni Republike Srbije do kraja implementiraju na celokupnom prostoru naše države, a svakako ćemo iz za ove predloge glasati onako kako smatramo da trebamo glasati i vrednujući vrednujući sve ono što su ovi kandidati učinili u dosadašnjoj karijeri, a najviše se to odnosi na njihovu sudijsku i tužilačku čestitost i kompetencije koje imaju.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Miloš Terzić.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o izboru nosilaca pravosudnih funkcija. Upravo su nosioci sudijskih funkcija ti koji odlučuju o nečijem pravu i koji kao sudska vlast imaju za cilj da štite prava i slobode građana Republike Srbije.Naravno, ne može da prođe ni jedna diskusija u Narodnoj skupštini, kada govorimo o pravosuđu, a da se ne dotaknemo one sramne i katastrofalne reforme pravosuđa koju su sprovodili predstavnici bivšeg režima 2009. i 2010. godine, kada je gotovo 1.000 sudija u jednom danu ostalo bez posla, kada su ti ljudi ostali na ulici, a mnoge sudije je to koštalo zdravlja i života.Nije ni čudo što se to događalo u vreme bivšeg režima kada su ovom zemljom upravljali ljudi kao što su Dragan Đilas, Boris Tadić i Vuk Jeremić, jer su se sudije tada birale, i to svi u Srbiji sada već jako dobro znaju, na opštinskim odborima DS i jedini uslov da zauzmete neku visoku funkciju u oblasti srpskog pravosuđa bilo je to da postanete ili da budete član DS.Takva katastrofalna reforma pravosuđa koštala je građane Srbije čitavih 11 milijardi dinara. Dakle, čak je i EU taj postupak okarakterisala kao nešto što je katastrofalno sprovedeno. Danas u Srbiji, za razliku od tog perioda, nijedan sudija u Srbiji ne može da kaže da ga je pozvao bilo ko iz SNS i rekao mu, na primer, kakvu presudu možemo slobodno da kažemo da, što se tiče SNS, pravosuđe u Srbiji je apsolutno nezavisno. To pokazuju i dokazuju i dva primera iz 2021. godine, kada smo imali dve presude, jednu protiv predsednika Aleksandra Vučića i jednu presudu protiv gradskog funkcionera Gorana Vesića.Dakle, svako ko tvrdi da se presude u Srbiji donose po diktatu vlasti, taj laže ili možda misli na period do 2012. godine, jer činjenica je da pravosuđe do 2012. godine nije bilo nezavisno. Da je pravosuđe tada bilo nezavisno, pa neko bi iz tog pravosuđa morao da postavi pitanje Draganu Đilasu – kako je moguće da posle svega nekoliko godina, koliko je proveo na funkciji kao gradonačelnik Beograda, se toliko obogati, stekne milione koje sada ima na svojim privatnim računima? Iskreno, ne znam u kojoj državi je to moguće, a da vas apsolutno niko ništa ne pita.U međuvremenu, isti ti koji su stekli milione na muci i na nesreći ovog naroda, na čelu sa Draganom Đilasom, napadaju predsednika Aleksandra Vučića, sa ciljem, pre svega, kako bi prikrili sva svoja nedela i kako bi u budućnosti pokušali da ta svoja nedela, koja su sprovodili do 2012. godine, sprovode ponovo, a naravno, sa ciljem kako bi zaradili još više novca, jer jedino ih novac interesuje i to je jedino što ih je interesovalo i vreme dok su vršili vlast.I sve što danas rade, apsolutno, ama baš nikakve veze nema ni sa ekologijom, ni sa zaštitom životne sredine. Za razliku od njih SNS je stranka koja je potekla iz naroda, koja se narodu vraća i upravo zbog toga je predsednik Aleksandar Vučić otišao da razgovara sa našim narodom, sa našim ljudima, sa domaćinima. Upravo zbog toga smo narodu izašli u susret, jer želimo, i to nam je cilj, da sa narodom rešavamo sve probleme koje eventualno narod u Srbiji ima, da to zajedno sa njima radimo. To je ono što građani Srbije jako dobro vide i dobro razumeju.Tajkunski klan Dragana Đilasa imaće šansu na izborima u aprilu 2022. godine i siguran sam da će im građani jasno poručiti na tim izborima šta misle o njihovoj lopovskoj i izdajničkoj politici, jer ne zaboravljaju građani Srbije da su to upravo oni koji su zatvarali srpske fabrike, koji su sprovodili pljačkaške privatizacije, da su to oni ljudi koji su uništavali srpsku vojsku, srpsko pravosuđe, ostavili pola miliona građana Srbije na ulici bez posla, kako bi punili svoje džepove i otvarali tajne račune po celom svetu, a za srpski narod i za Srbiju ih je uvek bilo baš briga, baš kao što ih je i sada briga i za ekologiju i za zaštitu životne sredine.Veliku štetu našoj državi prethodnih nedelja nanele su blokade puteva i sada svi u Srbiji jasno mogu da se uvere u to da protesti imaju isključivo i samo političku pozadinu, sa ciljem da se proizvede nasilje, da se putem nekakve obojene revolucije takvi ljudi ponovo posade na vlast u Srbiji bez, naravno, političke volje građana Srbije i bez izbora.Moram da kažem da smo mi ponosni na to što iz Beograda, i pored ovakvih stvari o kojima govorim, nijednog trenutka nisu otišle ružne slike u svet, kao što se to događalo npr. u Luksemburgu, Holandiji, Velikoj Britaniji i slično. Tu, pre svega, mislim na odnos naše policije prema demonstrantima.Što da bi građani razumeli, više puta smo ovde naglasili i ja i moje kolege da se ništa u Srbiji neće događati, nikakve odluke se neće donositi dok se za to isto ne pita narod. Mi pitamo građane, razgovaramo sa našim ljudima, sa njima želimo da rešavamo probleme, dok je taj isti Dragan Đilas 2004. godine i 2017. godine govorio da je projekat „Rio Tinto“ odličan za Srbiju, da je to nova razvojna šansa, a danas pak govori drugačije, i to sa albanskim lobistima Violom fon Kramon i sličnima, isključivo sa ciljem da se uruši i srpska država i da se nasilnim putem sa vlasti ukloni Aleksandar Vučić.Dakle, pozivaju na proteste isključivo oni koji žele da spreče napredak i razvoj Srbije.Mi smo danas u situaciji, i to građani moraju da znaju, to nikada ranije nije bilo, da gradimo 10 novih autoputeva i upravo je to politika razvoja i napretka i u oblasti ekonomije i u svim drugim oblastima i u oblasti zaštite životne sredine koju podržavaju građani Republike Srbije u ogromnoj većini.Prošle subote svi su imali priliku da vide kako predstavnici bivšeg režima protivustavno terorišu ljude na ulicama Beograda, kako sprovode nasilje i prebijaju nedužne građane. I to je ta je ta razorna politika Đilasa, Marinike Tepić, istih onih koji srpski narod proglašavaju i koji za srpski narod govore da je genocidan narod. Ja uopšte ne mogu da zamislim da iko može da pomisli da takvi ljudi mogu da se bore za interese ovog naroda, dakle, ljudi koji govore za srpski narod da je to genocidan narod. Ja tvrdim da takvi ljudi ne mogu da se bore za interese ove zemlje i ovog naroda.Shodno tome, pitamo se, ja mislim sa pravom, čemu nasilje, čemu blokade, čemu uopšte protesti i nervoza kada su izbori za tri meseca, pa ćemo na izborima da vidimo ko ima koliku podršku kod građana Republike Srbije?Srpska napredna stranka dobila je priliku i poverenje da upravlja ovom zemljom 2012. godine i mi u izbornom procesu 2012. godine nismo nikome onemogućavali slobodu onemogućavali slobodu kretanja, nismo prebijali nedužne građane, nismo pozivali strance da nam se mešaju u unutrašnja pitanja naše zemlje, nismo kukali zbog izbornih uslova, već smo se kandidovali isključivo planom, programom, politikom. I to je ono što su građani razumeli i zato su dali poverenje SNS da od 2012. godine upravlja Srbijom. I sve ono što smo obećali, sve smo uglavnom realizovali i trudićemo se da u narednom periodu uradimo još bolje stvari.Srbija je danas zemlja koja ima najbrže rastuću ekonomiju u Evropi i stabilan kurs dinara. Stopa nezaposlenosti je na istorijskom minimumu. Najviše investicija upravo dolazi u Srbiju u odnosu na sve zemlje regiona. Građani danas imaju poverenje u naše institucije. I mi ćemo nastaviti da unapređujemo stvari i u oblasti vladavine prava, kako nam se nikada ne bi dogodile greške koje su se događale bivšem režimu posebno u oblasti pravosuđa.Sada pred građane Srbije izlazimo sa jasnim rezultatima koje smo postigli od te 2012. godine i sada pred građane izlazimo sa planom i programom „Srbija 2030“. Cilj nam je da građanima obezbedimo ono što oni najviše zaslužuju, a to je bolji životni standard, da nastavimo da se borimo i da štitimo srpske državne i nacionalne interese i, naravno, da pokrećemo stvari i u oblasti zaštite životne sredine gde smo u prethodnom periodu ostvarili zaista, mogu slobodno da kažem, zavidne rezultate.Sve je to suprotno od politike ovih Đilasovaca i lažnih ekologa koji su poharali Srbiju dok je tajkun držao sve medije u svojoj šaci i dok je svojim uposlenicima nameštao poslove upravo sa Rio Tintom, i to su, shodno tome možemo slobodno da kažemo, najobičniji licemeri i to građani Srbije treba da znaju.Iskreno, ja ne mogu da verujem da mi u 2021. godini imamo neke ljude koji veruju u spontane masovne demonstracije bez uticaja stranih obaveštajnih službi i centara moći, medijskih ispostava i slično.Hoću da iskoristim priliku da poručim ovim drugosrbijancima da nikakvih obojenih revolucija u Srbiji neće biti, da će se u Srbiji u budućnosti uvek pitati isključivo građani Srbije na izborima, a ne patološki lažovi, kao što je Marinika Tepić i oni kod kojih se politički program svodi na mržnju, nasilje, isključivo prema porodici predsednika Aleksandra Vučća, i to je jedino što oni kandiduju za naredne izbore.Ubeđen sam da će građani Republike Srbije na narednim izborima u aprilu mesecu 2022. godine dati apsolutnu i neprikosnovenu podršku SNS i predsedniku Aleksandru Vučiću, jer to je jedina garancija da će Srbija nastaviti sa svojim ekonomskim napretkom. To je jedina garancija da će se otvarati nove fabrike, samim tim i nova radna mesta. To je jedina garancija da ćemo uspeti adekvatno i efikasno da štitimo sprske državne i nacionalne interese.Zato je mnogo važno da sa ovog mesta poručimo, pre svega, mladim ljudima da ne nasedaju na laži tajkuna, politikanata, drugosrbijanaca, da ne staju u red na protestima sa Natašom Kandić, sa Brajanom Brkovićem, Marinikom Tepić i sličnima, jer te ljude na zanima uopšte ni ekologija, ni zaštita životne sredine. Te ljude jedino zanima da vide Srbiju koja je ponižena, da vide uništenu Srbiju i da vide Srbiju koja je na kolenima.Svi ti protesti su nešto što je već viđeno, što se događalo i u prethodnom periodu i imaju za cilj za cilj da Srbiju gurnu u ogromnu ekonomsku i političku krizu, jer znaju oni da je sa Aleksandrom Vučićem Srbija u sigurnim rukama i da on to jednostavno neće dozvoliti.Ne mogu ti najgori da oproste Aleksandru Vučiću što je uspeo da dovede do toga da sprska država danas bude najsnažnija i najmoćnija i ekonomski i politički u poslednjih 50 godina. Ne mogu da mu oproste to što se efikasno za srpske državne i nacionalne interese, posebno po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju Republike Srpske. Naš zadatak je da zajedno sa narodom nastavimo da snažimo dodatno srpsku državu u svim drugim oblastima.Na svima nama iz SNS je ogromna odgovornost da nastavimo, da istrajemo u toj borbi i da ne pokleknemo pred najgorima, pred onima koji žele da unište Srbiju, kako bi opet došli na vlast sa ciljem da kradu, a onda bi opet, kada je ovom narodu teško, bežali u Rumuniju, Hong Kong, na Mauricijus i tamo gde su im tajni računi.Za kraj mog današnjeg izlaganja hoću samo da im poručim da se nećemo povlačiti i da ćemo nastaviti borbu za izgradnju još snažnije Srbije. Moram da poručim da nas u tome neće sputati ni Đilas, ni Marinika Tepić, ni Brajan Brković, Nataša Kandić i slični njima, jer jedina deviza te drugosrbijanštine, jedina njihova politika jeste što gore za Srbiju, to bolje za njih. Hvala.

Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, gospođo Kovač, uvaženi gospodine Pantiću, koleginice i kolege narodni poslanici, iako se današnje tačke dnevnog reda, koje se odnose na donošenje odluka o izboru za određenu javnu funkciju, najčešće čine kao formalne, ovo jeste dobra prilika da danas govorimo o značaju i ulozi tih organa, institucija koje imaju za naš državni sistem.Danas Narodna skupština, pored izbora sudija, odnosno pored Odluke o izboru sudija, a o čemu su govorile uvažene kolege iz poslaničke grupe SPS Toma Fila i Dubravka Kralj, Kralj, treba da donese Odluku o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, ali i Odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Kada je u pitanju Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, dobro je podsetiti na nadležnosti ove Komisije. Nadležnosti ove Komisije jesu utvrđene u Zakonu o javnim nabavkama, čime je i preciziran sam postupak javnih nabavki a koji se odnosi na sve sektore društva Ovde je posebno važno da se ceo postupak sprovodi u skladu sa opštim načelima i opštim standardima. Tu mislim na načelo ekonomičnosti i efikasnosti, obezbeđenja konkurencije i zabrane diskriminacije, ali i obezbeđenje transparentnosti celog postupka. Naravno, načelo jednakosti privrednih subjekata je i te kako važno, kao i samo načelo proporcionalnosti.Ne treba posebno obrazlagati koliko je sektor javnih nabavki značajan za Privredni razvoj naše zemlje samim tim podstiče jačanje konkurentnosti, ali podsticanje tržišne utakmice, kao i osnaživanje proizvodnje. Ovo je posebno važno zato što proizvodnja doživljava svoju valorizaciju tek na tržištu.Ono što je za svako tržište važno jeste da postoji dobra i zdrava konkurencija koja omogućava potrošaču pravo izbora, pre svega pravo izbora na najjeftiniji proizvod, zatim pravo izbora na najkvalitetniji proizvod ili možda čak za najbolji odnos cene i kvaliteta. Zdravo tržište je u tom smislu podsticajno za sve učesnike u tržišnom lancu.Naravno, kada je u pitanju tačka dnevnog reda o kojoj danas govorimo, a to je trošenje javnih sredstava za nabavke potrebnih proizvoda, usluga ili dobara, odgovornost javnih vlasti je posebno velika. Zato su Zakonom o javnim nabavkama i precizno definisani svi uslovi, sve procedure, svi kriterijumi koji se odnose na sam postupak javnih nabavki i tu, pre svega, mislimo na prava ponuđača, kao i njegove obaveze, ali i na sve modele njihove zaštite. Dakle, prava i obaveze svih učesnika koji učestvuju u procesu javnih nabavki.Ono što je posebno važno na našem putu ka EU jeste i to da je naše zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki usklađeno sa pravnim tekovinama i standardima EU. Podsetiću samo da je Poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke prvo poglavlje koje je otvoreno 2016. godine. Ovo govorim zato što ovo potvrđuje da smo obezbedili kvalitetan zakonski okvir, odnosno kvalitetnu pravnu zaštitu i sigurnost svih učesnika, a posebno ponuđača.O samoj važnosti teme javnih nabavki, odnosno sektoru javnih nabavki jeste zato što je to jedna kompleksna i zahtevna oblast, prvenstveno zato što postoji i, nažalost, velika mogućnost korupcije ili nezakonitog pozicioniranja određenih ponuđača. Sve ovo može dovesti do neefikasnost, pa i nezakonitog korišćenja budžetskih sredstava kada su u pitanju javne nabavke. Zbog toga je važno da ponovimo po ko zna koji put da su transparentnost i zakonitost čitavog postupka od presudnog značaja za svaku pravnu državu, odnosno za svaku državu koja odgovorno troši sredstva svih svojih poreskih obveznika.U tom smislu, važna je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jer predstavlja nezavisan organ sa velikim ovlašćenjima, predstavlja nezavisan organ sa velikim mehanizmima i naravno pravnu zaštitu ponuđača, ali i svih ostalih učesnika u postupcima javnih nabavki.Komisija pored odlučivanja po žalbama ima i mogućnost da izrekne kaznu i pokrene prekršajni postupak protiv učesnika kada oceni da je upravo prekršen Zakon o javnim javnim nabavkama. Zbog toga je važno da svi članovi koje biramo u ovu Komisiju moraju biti kompetentni, ova Komisija mora biti nepristrasna, nekoruptivna, ali pre svega i odgovorna za svoj rad. i u tome joj pomaže i Narodna skupština Republike Srbije kada razmatramo godišnji izveštaj Republičke komisije.Naravno, mi smo u ovom visokom Domu imali priliku da na plenarnoj sednici razmatramo izveštaje ove Komisije za 2019. i 2020. godinu. Da Republička komisija radi u skladu sa zakonom i da radi u skladu sa svim propisima, usvojenim evropskim standardima, potvrđuje nam i Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima. Takođe i njih smo imali priliku da razmatramo u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Zato je važno da ova komisija radi u punom sastavu i da nakon donošenja koju ćemo danas izglasati o prestanku funkcije dvema članicama komisije zbog isteka vremena na koje su izabrane, se što pre i pokrene postupak za novi izbor.Kada je u pitanju druga odluka koja se tiče izbora člana Saveta guvernera Narodne banke Republike Srbije, takođe je važno istaći značaj ovog organa za funkcionisanje Narodne banke Srbije, kao Centralne banke. Uloga Narodne banke na polju stabilnosti cena i na polju makro-ekonomske stabilnosti posebno je došla do izražaja u vreme pandemije Kovida-19 kada je celokupna i ekonomska i socijalna i zdravstvena slika celog sveta izmenjena.Naravno, ti uticaji nisu zaobišli ni našu državu, ali zahvaljujući dobroj makro-ekonomskoj fiskalnoj politici stranim investicijama, kao i merama sanacije posledice Kovida po privredu i stanovništvo koje Vlada Republike Srbije sprovodila, Srbija je uspela da obezbedi ne samo makro-ekonomsku stabilnost i monetarnu stabilnost, već i privredni rast.Ono što je plod takve politike, u čemu značajnu ulogu ima Narodna banka Srbije, jeste i povećanje deviznih rezervi, a poslednji podatak kaže da su u novembru devizne rezerve porasle za 175,3 miliona evra što je mnogo više u odnosu na protekli mesec.Takođe, monetarna stabilnost i devizne rezerve jesu značajan faktor celokupnog razvoja jedne države. značajan faktor ukupne stabilnosti i sigurnosti, što državi obezbeđuje dobre razvojne šanse, ali takođe državi obezbeđuje i kvalitetne investicije, kako domaće tako i strane.U tom smislu, smatram da Narodna banka Srbije kao i svi organi unutar nje rade izuzetno dobro i u ime poslaničke grupe SPS želim da pohvalim njihov rad, a samim tim i da kažem da će naša poslanička grupa danas podržati sve predloge odluka koje su na redu i o kojima smo govorili. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Dijani Radović.Reč ima narodna poslanica Danijela Veljović. Izvolite. Cilj uređene države je dobro funkcionisanje sistema i podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, a odnos između ove tri grane vlasti treba da se zasniva na međusobnom proveravanju i ravnoteži.To znači da ni sudska vlast ne može biti izdvojena iz sistema i odgovorna samoj sebi. Ona pripada stubovima koji su nezavisni, a njihovu odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom roku i možda još važnije, sudije moraju biti nezavisne što znači da se zabranjuje svaki neprimereni uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije.Ustavna reforma je zapravo nužan i važan korak koji treba da dovede do značajnih reformi u oblasti pravosuđa. Amandmani na Ustav Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe su pripremljeni još 2018. godine uz pomoć Venecijanske komisije, ali tada nisu usvojeni. Proces je nastavljen 2020. godine da bi konačno Akt o promeni Ustava bio usvojen na sednici Narodne skupštine 30. novembra 2021. godine.Veoma je važno i zakonom propisana transparentnost u pripremi referenduma koji će biti 16. januara 2022. godine. Na nedavno održanoj sednici RIK, kao nadležne Komisije, na osnovu Zakona o referendumu, usvojena je Odluka o utvrđivanju teksta koji će zapravo predstavljati zvaničnu informaciju o Aktu o promeni Ustava.Na osnovu člana 26. Zakona o referendumu, tekst o tome koje se ustavne odredbe menjaju moraju da pruže tačne, objektivne informacije građanima o pitanjima, odnosno o Aktu o kojem se odlučuje na referendumu, da ga objave na zvaničnoj veb-strani u medijima i jako važno, da ostave građanima na adresu prebivališta. Mediji su dužni da obezbede jednake uslove za oglašavanje stranama koje se zalažu za različite odgovore na referendumu.Referendum koji je zakazan za 16. januar treba da da odgovor na pitanje koje se isključivo odnosi na promene u pravosuđu. Cilj je da se obezbedi veća efikasnost, nezavisnost i odgovornost sudstva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava.Akt o promeni Ustava predviđa dodatne ustavne garancije nezavisnosti sudstva i sudija, garantuje se stalnost sudijske funkcije, što bi značilo da se ukida izbor na prvu sudijsku funkciju u trajanju od tri godine, već bi sudijska funkcija trajala od izbora do navršenog radnog veka. Sudije, predsednike Vrhovnog suda i predsednike sudova bira VSS, glavne javne tužioce i javne tužioce bira Visoki savet tužilaštva i predviđenom promenom obezbeđuje se veća samostalnost i odgovornost nosilaca javno-tužilačke funkcije.Kao predstavnica SDPS smatram od velike važnosti stalno govoriti o podizanju građanske svesti, o značaju učešća građana u društvenom životu, kao vidu neposredne demokratije. Zato je i važno da građani shvate da je jako važno da izađu na referendum 16. januara i svojim odgovorom odrede da li su za reforme u oblasti pravosuđa. Glas javnosti i naroda zapravo mora biti odlučujući kada je reč ne samo o ustavnim promenama, već i o važnim društvenim pitanjima.Osim pravosuđa, u okviru današnje rasprave razmatramo i Odluku o izboru člana Saveta guvernera NBS. Savet guvernera NBS čini pet članova koje bira Narodna skupština na predlog nadležnog odbora. Mandat članova Saveta traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.U tom smislu, predloženi kandidat izabran je najpre 2012. godine, a za tim i decembra 2016. godine. Ponovni izbor predloženog kandidata ukazuje nam na to da je njegov dosadašnji rad bio dobar, da je dao određene rezultate i zato ono što je dobro ne treba ni menjati. Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu u ovoj oblasti, ja sam sigurna da će i ubuduće dati svoj puni doprinos u radu NBS.Kada već govorim o radu NBS, ono što se već na prvi pogled uočava je očuvana makro-ekonomska stabilnost zemlje. Posmatrano kroz istoriju, ovakvi periodi makro-ekonomske stabilnosti nisu bili česti, a i kada je do njih dolazilo, nisu dugo trajali.Uspeh ovakve stabilnosti nesumnjivo je nastao kao posledica uspešne stabilizacije kursa dinara, što u uslovima oslabljenih ekonomija svih država izazvanih pandemijom nije ni malo lak zadatak. To znači da smo kao država spremno ušli u očekivanu ekonomsku krizu i uspeli da obezbedimo fleksibilnost u periodu sveopšteg zatvaranja i smanjenja privredne aktivnosti.Osim toga, NBS je veoma rano prepoznala potrebu za uvođenjem savremenog IPS sistema, odnosno sistema instant plaćanja, koji je uveden čak i pre nego što ga je uvela Evropska centralna banka.U

nisam govorila o predloženim kandidatima, smatrajući da su zapravo VSS, odnosno NBS, institucije koje kao nezavisne u svom radu imaju i tu odgovornost pri utvrđivanju najboljih stručnih saradnika.

Zahvaljujem predsedavajuća.Uvaženi gospodine Pantiću, drage koleginice i kolege narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, danas raspravljamo o veoma bitnim predlozima odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, o izboru člana VSS iz reda sudija apelacionih sudova, o Predlogu odluke o prestanku funkcije Javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Upravnog suda i Predlogu odluke o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i o Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Kao što sam rekao, raspravljamo o veoma bitnim predlozima odluke, o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o Predlogu odluke o izboru člana VSS iz reda sudija apelacionih sudova. Dakle, dve veoma bitne odluke na koje ću ja da stavim fokus.Prema fokus.Prema važećem Ustavu iz 2006. godine sudije biraju poslanici u Skupštini na prvi trogodišnji, takozvani probni period, a zatim ih VSS bira na stalni mandat. Tužioce Skupštini predlaže Vlada, dok se zamenici tužilaca na prvi mandat od tri godine biraju u Skupštini posle ih Državno veće tužilaca bira na stalni mandat.

na početku samo jednu rečenicu moram da kažem za referendum oko promene Ustava. Ne menja se Ustav Republike Srbije, ni zbog KiM, a ni zbog „Rio Tinta“ i to mora građanima Srbije da bude jasno. Opozicija pokušava da spinuje, uberu neki politički pojen, spinovanjem priča oko promene Ustava, ali uvaženi građani Republike Srbije, to nije tačno i nemojte nasedati na takve priče, pre svega jer ih pričaju oni žuti, tajkuni bivšeg režima, Đilas, Jeremić, Tadić koji su svoje priče odavno ispričali.Dakle, stavovi struke, ali i EU su da je su da je potrebno isključiti Narodnu skupštinu iz procesa izbora sudija i tužilaca i time bi se postigla veća nezavisnost pravosuđa. Umesto 11 članova koje bira Skupština, VSS će imati 10 članova

i pet biraju tužioci i zamenici tužilaca.Moram ovom prilikom da se osvrnem i na novu strategiju razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine koja predstavlja nastavak prethodne strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa. Strategija je izrađena u skladu sa daljim procesom pristupanje Srbije EU, kao i u cilju jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti. Takođe, Akcioni plan za Poglavlje 23, istovremeno i Akcioni plan za praćenje realizacije strategije, čime je omogućena potpuna usklađenost ova dva važna okvira, kojima se usmerava rad pravosuđa u predstojećem periodu.Vlada Srbije obezbeđuje dovoljno sredstava za izgradnju novih sudskih zgrada, pa je u prethodnih nekoliko godina izgrađeno više potpuno novih zgrada za rad prekršajnih sudova ili su postojeće renovirane. Sasvim sigurno najveće ulaganje Vlade Srbije u prethodnom periodu, mogu da kažem u prethodnih 30 godina, u pravosudnu infrastrukturu jeste potpuna rekonstrukcija Palate pravde u Beogradu, zatim u Kragujevcu i još mnogo drugih.Moram drugih.Moram da podsetim građane Srbije kako je nakaradno sprovedena reforma pravosuđa 2009. i 2010. godine za vreme bivšeg žutog režima i Tadićeve ministarke Snežane Malović i kada je preko hiljadu nosilaca sudijskih funkcija u jednom danu ostalo bez posla i na ulici. Takva neuspela reforma pravosuđa je koštala Srbiju preko 11 milijardi dinara zbog isplate plata nereizabranim sudijama, tužiocima i zaposlenima u pravosuđu sa svim troškovima koji nisu plaćeni do 2012. godine.Isto godine.Isto tako interesantna je i činjenica da je jedan broj sudija otišao u advokaturu i da se počeo intenzivno baviti politikom.

pa ja ovim putem pitam – znači li to da je on politički naginjao na tu stranu i dok je bio sudija i delio pravdu? Teško može da se poveruje da mu je tek u advokaturi proradio taj politički

koji je uhapšen u akciji policije zbog malverzacija, koje su oštetile državni budžet za više od 22 miliona evra. Otuđio je nezakonito parcelu građevinskog zemljišta površine 1,2 hektara u Bloku 20 na Novom Beogradu i prodao je bez raspisanog tendera i na tom zemljištu izgrađeni su objekti površine 25 hiljada kvadrata. Dotični član Narodne stranke je podstrekivao jednog od direktora da potpiše aneks ugovora kojim je predviđeno da se još neizgrađenih hiljadu kvadrata poslovnog prostora prodaju ispod tržišne vrednosti. Taj aneks je potpisan uz neovlašćenu saglasnost Agencije za privatizaciju koji je potpisala tada Ljiljana Mlađan, direktorka Centra za pravne poslove Agencije u to vreme.To vreme.To su radili ti Jeremići, Đilasi, Tadićevci i ostale žute tajkunske hobotnice. Građani Srbije nikada ne zaboravljaju vreme kada su Đilas, Jeremić, Tadić i drugi DOS-ovski prevaranti bivšeg režima harali harali Srbijom i rasprodali nam čitavu zemlju. To nećemo više da im dozvolimo. Građani Srbije su pametni ljudi i ne možete dva puta da ih prevarite. Živela Srbija.

Ocokoljić** Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Uvažene kolege, dragi građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog odluke o izboru sudija koje po prvi put biramo na sudijsku funkciju i zaista iz materijala koji smo dobili za ovu sednicu možemo da vidimo da su biografije kandidata na mestu i da su lica koja ćemo birati za sudijske funkcije zaista lica koja ne samo da ispunjavaju uslove za obavljanje ove vrlo važne funkcije već su do sada stečenim iskustvom pokazali da su spremni da po prvi put sednu u sudijsku fotelju.

Upravo su ovi uslovi ključni kako bi pravni poredak naše zemlje ostao zaštićen, a sudska vlast nastavila da obavlja onu svoju osnovnu ulogu, a to je zaštita građana i odlučivanje o njihovim pravima i njihovim obavezama.Pored ovih uslova sudije treba da znaju da su odgovorni i Narodnoj skupštini zbog poštovanja zakona koji se upravo ovde u Narodnoj skupštini donose, ali i narodu jer sve presude koje donose donose u ime naroda. Biti sudija jeste čast, ali istovremeno i velika odgovornost i obaveza jer građani Republike Srbije očekuju od vas da sudite po pravičnosti i da nikada ne prekršite one osnovne postulate sudske vlasti, a to je da su svi građani pred Ustavom jednaki, bez obzira na veru, rasu, stranačku ili nacionalnu pripadnost i da svi zaslužuju da budu jednako tretirani pred Ustavom.Kao nekome ko je biran od strane naroda i ko upravo iz izborne volje naroda crpi legitimitet da govori u Narodnoj skupštini o različitim temama, pa i o temama izbora sudija koje se po prvi put biraju na sudijsku funkciju, važno mi je da buduće sudije znaju da kao što političarima nije mesto u sudijskoj fotelji, isto tako ni sudijama nije mesto u politici. I politikom ne treba da se bave, jer zato nisu birani od strane naroda.Ako već, požele da se bave politikom časno i pošteno na kraju krajeva da podnesu ostavku na sudijsku funkciju, da se kandiduju samostalno ili ispred neke političke opcije i da provere koliku tu podršku građana zaista imaju i na taj način steknu legitimitet da govore o različitim tamama, pa na kraju krajeva i o politici. Sve drugo je zloupotreba sudijske funkcije, a mi smo se tih zloupotreba nagledali i te kako mnogo u nekom proteklom periodu.Dali je zloupotreba sudijske funkcije ili sloboda govora, pošto se sve danas svodi pod velom slobode govora o kojim god temama da neko govori, kada jedan sudija Apelacionog suda bez odobrenja predsednika suda gostuje u političkoj emisiji i vrši političku promociju Dragana Đilasa, ja ostavljam građanima da procene. Ali, meni je važno da budući kandidati tj. buduće sudije, a današnji kandidati znaju, kao što i predstavnici VSS treba da znaju, da je neophodno uspostaviti moralna načela za izbor sudija kako ne bismo dolazili u situaciju da se politikom bave oni koji za to nisu birani od strane naroda.Više puta smo ovde u Narodnoj skupštini osporavali pojedine predloge kandidata za izbor sudija, ali i predsednika sudova, upravo zbog nedostatka moralnih načela, zbog nedostatka etike, zbog nepoštovanja pravičnosti, pa na kraju krajeva i zbog zloupotreba.Spravom, mnogo govorim o ustavnim promenama i tek ćemo govoriti u nekom narednom periodu i o koracima koji bi trebali da doprinesu efikasnijem pravosuđu, ali nisu ustavne promene same po sebi i dovoljne, niti su ustavne promene čarobni štapić koje bi trebale da doprinese uredi stanje u sudstvu koje se urušavalo godinama vlasti Demokratske stranke.I nakon ustavnih promena, rad sudija će u mnogome zavisiti upravo od moralnih načela sudija koji se biraju za sudijske funkcije, a za to će direktno biti odgovorni članovi VSS.Ja ne mogu, a ne mogu, a da se ne prisetim koja su to moralna načela delegirale sudije za vreme vlasti Demokratske stranke i ne mogu da se ne setim one katastrofalne reforme pravosuđa 2009. i 2010. godine čije se posledice osete i dan danas, i zaista ne bi trebalo da nas čudi što nam je stanje u sudstvu zaista zrelo za jedne ozbiljne promene.Jedan francuski pisac je vrlo lepo, rekla bih, tačno rekao dužnost je sudija da presuđuju, a njihov zanat da presudu odlažu. Mnogi znaju svoju dužnost, a rade samo svoj zanat. Ja ću u tom maniru budućim sudijama poručiti da dužnost treba da shvate kao čast, što sudijska funkcija zaista i jeste i da kroz efikasnije sudske procese obezbedimo građanima efikasnije pravosuđe.Dakle, do vas je, buduće sudije, do vaše dužnosti, do vaše odgovornosti i na prvom mestu do vaše časti. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća gospođo Kovač.Uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi predstavniče Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o jako bitnim temama, o jako važnim izborima u razne državne organe, međutim govorimo i o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Uveren sam da su NBS i i nadležni odbor u Skupštini Srbije, Odbor za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava doneli ispravnu, dobru odluku i da su izabrali člana koji će zaista doprineti razvoju našeg monetarnog sistema. sistema. Svakako ću tu odluku podržati.Što se tiče tih tekućih makroekonomskih kretanja, naveo bih da su makroekonomska kretanja tokom 2021. godine značajno povoljnija do inicijalno projektovanih onom fiskalnom strategijom prethodne godine i Zakonom o budžetu, BDP u ovom periodu je bio vođen građevinarstvom, industrijskom proizvodnjom, ali i rastom obima izvoza. Dobra dinamika proizvodnje kroz efektuiranje stranih direktnih investicija, odlike su uspešne politike Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.Kreatori te ekonomske politike kontinuirano rade na merama koje imaju za cilj dalje ubrzanje privredne aktivnosti, očuvanje radnih mesta, otvaranje novih radnih mesta i održanje ukupne makroekonomske stabilnosti. Uz to smo imali paket ekonomskih mera koji je realizovan tokom 2021. godine, koji direktno utiče na povećanje likvidnosti privrednih subjekata i olakšanje tog poslovanja. Polazeći od kretanja u međunarodnom okruženju, kao i od povoljnijih tekućih trendova domaće ekonomske aktivnosti, od očekivanih i uzimajući u obzir efekte donetih mera za podršku privredi i stanovništvu, projekcija BDP za 2021. godinu i za sledeću godinu je revidirana za 1%, sa 6%, na 7%, u zavisnosti koja se metodologija koristi taj procenat, procenat, odnosno rast BDP može biti znatno veći.Ako se kumulativno gleda i prošla i tekuća godina, mi se nalazimo u top tri evropske ekonomije kada je stopa rasta BDP u pitanju i to upravo u doba pandemije virusa Kovid 19 i rasta cena hrane i energenata na svetskom tržištu.Odgovorno vođenje ekonomske politike i dobro stanje u budžetu je omogućilo da se kroz rebalans budžeta stvore uslovi za nastavak finansiranja borbe za očuvanje zdravlja i života ljudi i umanjenja negativnih posledica po privredu koje je prouzrokovala pandemija virusa Kovid 19.Zahvaljujući ovim uspešnim rezultatima, uspešnom rebalansu budžet za 2022. godinu podrazumeva povećanje plata i penzija, povećanje minimalne cene rada, rast BDP, ali i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije. Znači, izdvajanja za kapitalne investicije, odnosno za kapitalna ulaganja.Nivo javnog duga je pod kontrolom i nastaviće se sa tim kapitalnim investicijama i podizanjem plata i penzija tj. javni dug je i dalje ispod nivoa Mastrihta koji određuje kriterijume konvergencije Evropske centralne banke i to sve zahvaljujući uspešnoj fiskalnoj politici koju vodi pre svega Ministarstvo finansija, na čelu sa ministrom Sinišom Mali, ali i celokupna Vlada Republike Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić i naravno predsednik Republike Srbije, Aleksandar guvernera, odnosno izboru člana Saveta guvernera Narodne banke, moram se osvrnuti i na rezultate u monetarnoj politici koja je i te kako podjednako bitna komponenta celokupne ekonomske politike jedne države, naravno uz fiskalnu politiku. Što se tiče monetarne politike, ekonomija i radna mesta su očuvani tokom pandemije i nastavlja se dalji rast, a referenta kamatna stopa kao osnovno sredstvo monetarne politike, osnovna alatka monetarne politike je zadržana na nivou od 1%, što je za 1,25% manje u odnosu na period pre pandemije, kada je iznosila 2,25% i sve to sa ciljem da se dodatno podstiče ta kreditna aktivnost uz dalji rast učešća dinarskih kredita u ukupnim kreditima, što je dobro, jer se time jača politika dinarizacije. Naravno, to je izrazito kontrolisan proces, ne treba ni sa tim preterivati i koji uspešno sprovodi NBS.Takođe bih napomenuo još jedan bitan podatak za te intrade kredite nema kamatne stope. To su oni dnevni krediti za likvidnost banaka i velikih preduzeća. Narodna banka Srbije očekuje da će se međugodišnja inflacija u narednih nekoliko meseci najverovatnije naći na nivou višem nego u avgustu. Slična je situacija u ostalim zemljama u okruženju i u svetu, iznad gornje granice ciljanog koridora, to je kod nas 3%, 1,5% poena iznad ili ispod, ali da će se iščezavanjem tih efekata ovogodišnjeg rasta svetskih cena primarnih proizvoda, hrane i energenata u drugoj polovini naredne godine očekivati povratak inflacije u taj ciljni okvir, ciljni koridor, a potom i na taj bazni nivo ispod centralne vrednosti cilja.Ali, da će da smo mi integrisana ekonomije. Integrisani smo u sve svetske trendove, delovi smo svetske privrede, članovi međunarodnih organizacija, članovi nadnacionalnih organizacija, upravo zato što ta cena, odnosno povećanje energenata, cene energenata, povećanje cena hrane se dešava na svetskom nivou i zato to utiče i kod nas, to su ti egzogeni šokovi kod nas, ali to je, rekao sam, pokazatelj da smo deo te svetske privrede što je jako bitno.Narodna banka Srbije u ovom periodu deluje i te kako proaktivno i u periodu od prethodnog sastanka izvršni Odbor Narodne banke preduzeo je nekoliko aktivnosti ka održanju te monetarne stabilnosti u Republici Srbiji.Naime, donete su dve ključne odluke. Prva odluka je da se od oktobra prestane s organizovanjem repoaukcija kupovine hartije od vrednosti putem kojih je bankama u prethodnom periodu obezbeđivana likvidnost, dinarska likvidnost na rok od tri meseca po veoma povoljnim uslovima od 0,10%, a pored toga na prvoj repoaukciji u oktobru Narodna banka Srbije povećala prosečnu izvršnu izvršnu ili ponderisanu stopu za čak 23 baznih poena sa prethodnih 0,11%, koliko je u proseku iznosila od početka godine, na 0,34%. Inflacija 7,5% međugodišnja, ali još uvek znatno niža ona bazna inflacija, znači, indeks potrošačkih cena po isključenju cena hrane, energije, alkohol i cigareta i ona iznosi 2,7% što je dobar rezultat, i očuvanju te bazne inflacije na niskom nivou doprinosi dugogodišnja stabilnost deviznog kursa koje je sidro cenovne stabilnosti koja će biti očuvana i za sledeću godinu u srednjem roku.Na ovaj način efektivno su i proaktivno pooštreni monetarni uslovi bez promene referentne kamatne stope, kao osnovnog sredstva, odnosno alatke monetarne politike i koridora kamatnih stopa, kako je najavljeno, koristeći na pravi način fleksibilnost u sprovođenju monetarne politike koji domaći monetarni okvir pruža Narodna banka Republike Srbije.U odnosu na početak pandemije povećali smo, za razliku od brojnih evropskih zemalja, naše devizne rezerve za čak 3,3 milijarde evra i one sada bruto iznose 12,8 milijardi evra, a takođe imamo gotovo 37 tona zlata što je čak za 2,5 puta više nego na kraju 2012. godine. To je još jedan dobar indikator šta su radili svi oni prethodni guverneri, šta se radilo za vreme žutog tajkunskog režima od 2000. godine do 2012. godine. Čak 2,5 puta imamo više zlata nego na kraju 2012. godine. Ovo je jedan sjajan podatak.To znači, da Narodna banka Srbije deluje proaktivno u uslovima pandemije virusa Kovid – 19, u uslovima povećanja cene energenata i hrane na svetskom tržištu i pravovremenim i blagovremenim sa tom proaktivnom politikom, sa odgovornim merama utiče na monetarnu stabilnost u Republici Srbiji, sve to zahvaljujući naravno guvernerki Narodne banke Srbije, gospođi Jorgovanki Tabaković koja vrlo ozbiljno, vrlo marljivo, vrlo predano radi da se ovaj sistem održi kako kako treba, kako valja.Naveo bih i to da su te stabilne javni finansije i likvidna kasa, uz odličnu saradnju Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije, oni čine tu savršenu energiju, savršen spoj, odnosno savršenu sinergiju, bolje tako reći.Naravno, postoji još instrumenata da se održi stabilna monetarna politika, odnosno cenovna stabilnost. To su robne rezerve i akcize, naravno imamo još instrumenata koje možemo iskoristiti.Ovde je jako bitno da je ta povezanost monetarne politike i cenovne stabilnosti sa cenom energenata. To stoji, međutim nama razni opskurni likovi pričaju o tome i oni nam spočitavaju rezultate. Na primer, imate Dragana Đilasa, prosto nemam više šta da kažem o njemu, svi znamo šta je Dragan Đilas uradio za srpsku privredu, svi znamo kako je Dragan Đilas devastirao u potpunosti srpsku ekonomiju, kako je uništio fabrike, kako je gradski budžet koristio, tako ću slobodno reći, kao svoju sopstvenu kasicu prasicu. Neko ko je ceo svoj politički opus posvetio sticanju ogromnog bogatstva, ogromnog novca i to upravo narodnih para, znači na račun budžeta Srbije, na račun naroda.On je svet o učinio i onda on sa svojim sledbenikom Nikezićem, inače grofom od „Cas Mecon“, a ta Nikezić familija i te kako je upletena u razne afere. Svi znamo šta se desilo sa Azotarom, svi znamo šta su oni činili tokom svih ovih godina. Oni nama govore o ekonomiji, o politici, o ceni energenata, o električnoj energiji, ja mislim da je to jako smešno, jako jako komično da takvi ljudi uopšte danas govore kako treba neko da radi, kako treba neko da se ponaša, da govore o rezultatima.To su ljudi, kažem, koji su ceo svoj politički opus posvetili sticanju ogromnog bogatstva, ispunjavajući isključivo svoje partikularne političke interesa. Njih nije zanimala ni energetika, ni zdrava životna sredina, ni bolnice, ni škole, ni vrtići, ni putevi, ni infrastruktura, ni međunarodni ugled Srbije u svetu, ni bezbednost Srbije, ni stabilnost celokupnog finansijskog sistema. Njih ništa apsolutno nije zanimalo, isključivo ih je zanimalo da što više novca pokradu i to je to.Sad, taj isti mašinski mozak Dragana Đilasa, taj mozak veruje da će uprkos tome što je ono bio ključni, slobodno tako mogu da kažem, ključni, odnosno glavni uništitelj Republike Srbije u tom periodu, isti taj mašinski mozak veruje da će da osvoji 25,5% glasova na parlamentarnim izborima njegova partija sa njegovim koalicionim partnerima, a da će se takođe doći do drugog kruga na predsedničkim izborima.Gospodine Dragane Đilas, vi slobodno verujte u te snove, odnosno u te bajke, a 4. aprila, odnosno u noći uoči 4. aprila vi ćete se probuditi iz tog zimskog sna i shvatićete da je relanost sasvim drugačija za vas.Zahvaljujem i živela Srbija. ima narodni poslanik Miloš Banđur.

svih tačaka današnjeg dnevnog reda obzirom da nije bilo primedbi na izbor pojedinih nosilaca funkcija od strane narodnih poslanika koji dolaze iz tih sredina, odnosno lokalnih samouprava na koje se izbori odnose.Za početak reći ću da sam pročitao juče, prekjuče jednu izjavu jedne od lidera bivše vlasti,

sve dok se ne konstituiše neka nova Skupština posle aprilskih izbora koja će o tome odlučivati u nekim drugim okolnostima, verovatno misle na neki drugi sastav ovog doma kvalifikujući da je ova Skupština u stvari jednopartijska i da nije dobro da jednopartijska Skupština donosi takve odluke.Vrlo odluke.Vrlo čudna izjava od strane onih koji su punih 12 godina vršili vlast, od 2000. do 2012. godine, i ne samo da ništa nisu učinili sa preporukama Venecijanske komisije da se stanje u pravosuđu poboljša, nego su Ustavnim zakonom iz 2009. ili 2010. godine naneli štetu pravosuđu koja je neprocenjiva, čije posledice trpimo i dan danas. Šteta je kako stručna, profesionalna, tako i materijalna, jer smo kasnije morali, odnosno država je kasnije morala da isplaćuje i nadoknade za neisplaćene zarade sudijama i tužiocima.Zaista je neobično da nam lekcije iz oblasti pravosuđa drže oni koji su, i jedino oni, čak nikada pre njih i nikada posle njih izbori tj. predlozi za nosioce pravosudnih funkcija nisu prolazili partijske organe. Samo tada u vreme vladavine žute mafije predlozi za sudije i ostale pravosudne funkcije su išli kroz opštinske odbore DS i morali su tamo da dobiju saglasnost i na osnovu toga je izvršena velika seča i tužilaca 2010. godine.Dakle, Marinika Tepić je izjavila da bi bilo jako dobro i korisno da se sve ovo što smo mi već uradili i zakazani referendum za 16. januar odloži, sve do konstituisanja neke nove Narodne skupštine. E, sad, ja pitam – šta bi to promenilo? Sa moje tačke gledišta, to ne bi promenilo ništa. Prvo, i oni sami znaju, kao što i građani Srbije znaju, da njihov potencijal da osvoje trećinu poslaničkih mesta je mali, gotovo nemoguć, a ovde se sve odluke donose dvotrećinski.Čak i u nekom hipotetičkom teorijskom slučaju da ta udružena, združena patriotska i ona druga opozicija koju čini bivša vlast osvoje više od trećinu mandata, da li to znači da se oni ne slažu sa svim reformama koje su postignute od 2012. godine do danas, a koje su u skladu sa praksom EU i sa preporukama savetodavnog tela Saveta Evrope, tj. Venecijanskom komisijom, koja je u stvari savetodavno telo za demokratiju putem prava?Ono što oni nisu realizovali tj. 2005, 2007, pa do 2012. godine, a što predstavlja i neophodan uslov na putu Srbije ka EU i i neophodan uslov za uspešan završetak pregovora za Poglavlje 23, uradila je ova vlast. Šta oni misle da bi postigli čak i da imaju mogućnost da sa trećinom poslanika, ili više, utiču na te odluke? Prosto, to mi nije jasno.Jednostavno, neko ko je grešio, neko ko je toliko štete napravio, mislim na celokupnu bivšu vlast, a ne samo gospođu koja je tu izjavu dala, imaju uopšte hrabrosti da se jave i da komentarišu ove uspešne reforme koje je Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima uspela da izvede i za koje sam siguran da će se potvrditi na referendumu.Nije ovde jedna partija prisutna u koaliciji, ovde je veliki broj stranaka koje su prepoznale iste zajedničke ciljeve i isti zajednički put dolaska, odnosno kretanja ka tom cilju. Tako da, to što u Narodnoj skupštini postoji saglasnost političkih stranaka da se određene reforme izvrše i da se određeni zakoni donesu, to uopšte ne znači da je ova Narodna skupština jednopartijska. To je jedna, da tako kažem, prljava podvala bivše vlast. Jer, bivšu vlast uvek treba nazivati bivšom vlašću, a ne samo opozicijom, jer u opoziciji ima i onih koji nikada nisu bili na vlasti.Dakle, ono što oni nisu uspeli da urade, tj. ono što oni nisu želeli da urade, a imali su preporuke Venecijanske komisije, mi smo pre par nedelja završili i siguran sam da će 16. januara biti potvrđeno na referendumu. Zaista se radi o promenama koje ne samo da podvlače nezavisnost sudstva u Ustavu, nego podvlače i personalnu, obezbeđuju personalnu nezavisnost sudija bolje nego što je to rešeno Ustavom iz 2006. godine.Naime, sve one bojazni u praksi, bojazni sudija da mogu da trpe određene posledice ukoliko sude u skladu sa svojom stručnošću i ukoliko nezavisno donose odluke, otklanjaju se amandmanima koje smo usvojili. Tako da i onaj uslov da se posle tri godine nekog probnog rada sudija potvrđuje na Visokom savetu sudstva otklanja se, jer se smatra da tokom te tri godine na sudiju početnika može da se vrši odgovarajući pritisak, hipotetički. To ne znači da će se on vršiti u praksi, ali potencijalno je moguće da on bude pod određenim pritiscima, kako bi time kako bi time bio uslovljen da kasnije bude stalno izabran. Zbog toga se taj uslov, odnosno ta odrednica o izboru na probne tri godine ukida, upravo da u tom periodu sudija potencijalno ne bi bio izložen odgovarajućim pritiscima.Takođe, personalnoj nezavisnosti sudije doprinosi i deo koji se odnosi na njegovu disciplinsku odgovornost, odnosno razrešenje. Umesto nejasnih odrednica kako i zbog čega sudija može da bude razrešen, a sve ovo se odnosi na tužioce, ja sada govorim o sudijama, ali slične su odrednice i za tužioce, precizno se u Ustavu definiše da sudija može biti razrešen ukoliko teže povredi disciplinsku odgovornost i to na način da to vređa ugled sudijske funkcije ili poverenje javnosti u sudstvu.Naravno, zakonima i bližim aktima to će se precizno razraditi, ali je bilo potrebno da to bude zapisano u Ustavu. Jer, znate kako, Ustav je akt koji se teže menja, sporije menja i nije dobro da jedan sudija, čiji radni vek može biti i 30, 40 godina, bude prepušten samo zakonima i da se samo zakonima određuju uslovi pod kojima on može biti razrešen ili premešten, jer to onda znači da svaka većina posle četiri godine može da te uslove menja.Zato se to, na na preporuku Venecijanske komisije, utvrđuje Ustavom, kao što se Ustavom utvrđuju i uslovi pod kojima sudija može da bude premešten. Jer, premeštanje ili pretnja premeštanjem, čak i ona neizrečena, može da bude jedan vid uticaja na rad sudije, odnosno jedan indirektni uticaj na njega, tako da se Ustavom definiše da sudija može da bude premešten u drugi sud samo ako taj sud preuzima one nadležnosti ili pretežni deo nadležnosti suda kojima se bavi sudija o kojem je reč.Znači, bilo da se osniva novi sud, bilo da se taj pretežni deo nadležnosti premešta u neki drugi sud, on se samo pod tim uslovima može premestiti tamo, ili pod uslovom da se lično saglasi da bude premešten.Dakle, ciljevi ustavnih amandmana koje smo mi doneli su da ojačaju personalnu nezavisnost sudije, time što će da otklone sve one potencijalne mogućnosti ili lukave mogućnosti uticaja na sudiju i na njegovu nezavisnost. To je: premeštanje, razrešenje i probni rad od tri godine.Takođe, sastav Visokog saveta sudstva duboko sam ubeđen od samog početka, rešenje koje je mnogo bolje od ovog postojećeg. Da ovo postojeće rešenje nije idealno govori činjenica da smo mi na sednicama Narodne skupštine imali priliku da osporavamo ponekad i do trećinu predloga Visokog saveta sudstva za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Šta to znači? Svi ti kandidati su dobili sjajne i bajne ocene u sudovima u kojima trebaju da budu izabrani, sve je to prošlo, sve komisije, sva ta radna tela Visokog saveta sudstva, svi su oni ovde ocenjeni najvišim ocenama, ali smo mi i one kolege koje dolaze iz lokalnih samouprava gde ti ljudi trebaju da rade i gde su radili jednostavno došli do drugih podataka, odnosno činjenica da jedan deo tih kandidata najčešće nije dostojan da obavlja posao za koji je predložen.Tako da, sama ta činjenica da smo mi osporavali jedan veliki broj predloga Visokog saveta sudstva govori o tome da način na koji se bira Visoki savet sudstva treba popraviti. Mislim da ustavni amandmani koje smo usvojili i koje će građani potvrditi na referendumu upravo rade reformu u tom smeru, tj. doprinose nezavisnosti Visokog saveta sudstva.Naravno, sudstva.Naravno, izbor sudija se reguliše zakonom, zakonom i podzakonskim aktima je značajno urediti i pitanje monitoringa rada sudije, pitanje kvantifikacije njegovog rada, merenja kvaliteta rada, ocenjivanja kvaliteta rada i tako dalje jer će sve to biti bitno budućem Visokom savetu sudstva za ocenu rada sudija.Nezavisnost Visokog saveta sudstva garantuje i to što će četiri predloga biti izglasana na Narodnoj skupštini od ukupno osam, ali dvotrećinskom većinom poslanika, što u određenoj situaciji koja se može desiti u nekoj budućnosti ili daljoj budućnosti garantuje, odnosno pretpostavlja da oko ta četiri predloga, ta četiri pravnika moraju da se slože i predstavnici pozicije i predstavnici opozicije.Vrlo je važno urediti izbor šest sudija u Visoki savet sudstva koji u stvari predstavljaju svoju struku, jer se među njima bira i predsednik Visokog saveta sudstva. Znate, nije dobro da, a mislim da je do sada to u u nekim slučajevima bilo, odnosno dešavalo se, da to u stvari budu predstavnici određenih lobija u apelacionim sudovima. Tako da zakonom i podzakonskim aktima i nekom metodologijom mora da se dobro utvrdi način izbora tih šest ljudi koji će zaista predstavljati struku, koji čine većinu u Visokom savetu sudstva i koji će obezbediti nezavisnost i Visokog saveta sudstva a onda svojim radom obezbediti i nezavisnost sudija, tj. njihovu personalnu nezavisnost i čitavog sudskog sistema.Znamo mi da je je naš pravosudni sistem i dalje opterećen i nepotizmom i rodbinskim vezama i da u ovim predlozima koje smo u proteklih godinu, godinu i po dana dobijali od strane Visokog saveta sudstva bilo mnogo predloga - ja tebi, ti meni, odnosno da su tu bili razni rođaci, sestrići, sestričine, članovi uže i šire porodice ili članova Visokog saveta sudstva ili predsednika opštinskih ili sudova višeg nivoa. Tako da zaista od ovih ustavnih amandmana koji su jedan temelj za donošenje zakona i drugih akata kojima će se stvari bliže odrediti, ja očekujem puno i očekujem punu podršku građana na referendumu.A da Venecijanska komisija nije neko ko nama želi zlo, jer čuo sam ovde danas komentare da baš i ne treba imati neko poverenje u nju, suprotno, mislim da u nju treba imati veliko poverenje i ona jeste organ od autoriteta. Ona je ukazala na pogubne posledice koje će ustavni zakoni iz 2009. godine imati na sudstvo, kada je izbor svih sudija i tužilaca resetovan i kada su svi oni morali da prođu opštinski odbor DS da bi bili izabrani na funkcije.Znači, Venecijanska komisija je ukazala i na to i rekla je da će to biti pogubno po naše sudstvo i to se zaista desilo. Tako da njena uputstva smatram vrlo vrlo kvalitetnim i nju vrlo dobronamernom i kvalifikovanom za savete i u našem slučaju.Da se još jednom vratim na kraju na gospođu Tepić i bivšu vlast, meni ovih dana u izveštajima medija smetaju smetaju neke izjave, da eto sad neki tamo Sava ili Savo, kako li se zove, je pozvao građane da ne izađu u subotu na neke protest, blokade ulica i puteva i eto, građani su njega poslušali. dajte ljudi, nemojte da zamenjujemo teze, nemojte da od nekog ko do juče nije postojao u političkom životu Srbije i prostoru, pravimo sad neku veličinu i da mu dajemo značaj koji mu ne pripada. Pa, građani nisu izašli na ulice i nisu blokirali ulice zato što je predsednik Srbije uradio sve ono što je trebalo da uradi jer je prosto osetio energiju građana. Posetio je Gornje Nedeljice, razgovarao je sa ljudima, razgovarao je i sa drugim ljudima i sa svojim pravnim savetnicima.On je prosto prepoznao, kao što to uvek najbolje radi, bolje i od Vlade i od narodnih poslanika. Prepoznao šta treba da se uradi, kakva je volja, kakva je energija naroda. Jedan zakon je potpisao, predložio da se u jednom delu izmeni, drugi zakon je odbio da potpiše i zahtevao jedan duži period od šest meseci da se stvari usaglase sa svim zainteresovanim stranama i da se obavi javna rasprava.Tako

pa nije za to zaslužan neki Savo, ili ne znam Janko ili Marko, koji je pozvao narod da ne izađe na ulice nego je zaslužan predsednik Republike Srbije koji bolje od bilo koga može da prepozna energiju naroda i volju građana u određenom trenutku.Zahvaljujem se na vremenu koje ste mi dali. Živeo predsednik Republike Srbije! Živela Srbija!